текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 30: „Информация за банкови и други финансови сметки Чл. 30. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и на получател. (2) В случаите по ал. 1 съдът постановява разкриване на информацията по реда на Глава осма от Закона за кредитните институции. (3) Издаващият орган посочва в европейската заповед за разследване основанията, поради които смята, че исканата информация е съществена за целта на наказателното производство. (4) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и във връзка с информацията, предвидена в ал. 1 за финансови операции, провеждани от небанкови финансови институции. Признаването и изпълнението на европейска заповед за разследване може да бъде отказано освен на основанията по чл. 16, и ако изпълнението на действия по разследването и други процесуални действия, е забранено от българското законодателство в подобни случаи.“ Благодаря Ви, госпожо Александрова. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване

Прекратете гласуването. Пристъпваме към поименна проверка.

за предложения между първо и второ четене с още 6 дни – до 13 февруари 2018 г. включително, на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците с № 702-01-53, внесен от Министерския съвет.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 32: „Действие по разследването и други процесуални действия, които изискват събирането на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период Чл. 32. (1) Европейска заповед за разследване може да се издава с цел изпълнение на действие по разследването и други процесуални действия, които изискват събиране на доказателства в реално време, непрекъснато и в продължение на определен период от време, като се посочват поради които се смята, че информацията е съществена за целта на съответното наказателно производство, когато се отнася за: 1. наблюдение на банкови или други финансови операции, които се извършват чрез една или повече посочени сметки; 2. контролирани доставки на територията на Република България. 2) Признаването и изпълнението на Европейска заповед за разследване по ал. 1 може да бъде отказано, освен на основанията по чл. 16, и ако изпълнението на съответното действие по разследването и други процесуални действия не са разрешени от българското законодателство в подобни случаи. (3) В случаите по ал. 1 компетентният орган по изпълнението на Европейската заповед за разследване има правото да действа, да ръководи и да контролира операциите, свързани с изпълнението на Европейската заповед за разследване. разследване. (4) Подробностите, свързани с изпълнението на Европейска заповед за разследване, издадена за осъществяване на контролирана доставка, се договарят между издаващата държава и Република България при спазване на националното им законодателство.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Александрова. Има ли изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 33: „Разследване чрез служител под прикритие Чл. 33. (1) Европейска Европейска заповед за разследване може да бъде издадена с цел искане към Република България да съдейства на издаващата държава за провеждане на разследвания на престъплението от служители под прикритие. (2) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване основанията, поради които смята, че разследването под прикритие е от значение за целта на съответното наказателно производство. Решението за признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване се взема за всеки отделен случай от компетентния орган по чл. 9, ал. 1 спазване на българското законодателство. (3) Признаването и изпълнението на Европейската заповед за разследване може да бъде отказано, освен на основанията по чл. 16, и ако: 1. изпълнението на разследването под прикритие не би било разрешено при подобен национален случай, или 2. не е било възможно да се постигне споразумение по договореностите за разследвания под прикритие съгласно ал. 6.

правото да действа, да ръководи и да контролира операциите, свързани с разследването под прикритие. (6) Продължителността на разследването под прикритие, подробните условия, както и правният статут на съответните служители, участващи в разследвания под прикритие, се договарят между издаващата държава и Република България при спазване на националното им законодателство. (7) Когато Европейската заповед за разследване се издава от компетентен орган по чл. 5, ал. 1, в нея той посочва основанията, поради които смята, че разследването под прикритие е от значение за целта на съответното наказателно производство.“

е прието. Уважаеми народни представители, преди да продължим, искам да Ви съобщя, че на балкона на залата се намират ученици от училище „Климент Охридски“ – гр. Добрич, които днес са на гости в Парламента. Моля да ги приветстваме.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33, който става чл. 34: „Прихващане на електронни съобщения с техническата помощ на друга държава членка Чл. 34. (1) Европейска заповед за разследване може да бъде издадена за прихващане на електронни съобщения в държавата членка, от която е необходима техническа помощ. (2) Когато повече от една държава членка е в състояние да окаже цялата необходима техническа помощ за едно и също прихващане на електронни съобщения, Европейска заповед за разследване се изпраща само на една от тях, като с приоритет се ползва държавата, където се намира или ще се намира лицето, което е обект на прихващането. (3) Европейската заповед за разследване по ал. 1 съдържа и: 1. информацията за целта за идентифициране на лицето, което е обект на прихващането; 2. желаната продължителност на прихващането; 3. достатъчно технически данни, по-специално идентификатора на обекта, за да се гарантира изпълнението на Европейска заповед за разследване. (4) Издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване основанията, поради които смята, че посоченото действие по разследването и други процесуални действия са подходящи за целта на съответното наказателно производство. (5) Признаването и изпълнението на Европейска заповед за разследване може да бъде отказано, освен на основанията по чл. 16, и ако съответното действие по разследването и други процесуални действия не са разрешени от българското законодателство при подобен случай. Изпълняващата държава може да обвърже предоставянето на съгласието си със спазване на условия, които се изискват от българското законодателство. (6) Европейската заповед за разследване може да бъде изпълнена чрез: 1. предаване на електронни съобщения незабавно към издаващата държава, или 2. прихващане, записване и последващо предаване на резултата от прихващането на електронни съобщения към издаващата държава. (7) Издаващият орган и компетентният орган по чл. 9, ал. 1 провеждат взаимни консултации с оглед на постигане на съгласие за това дали прихващането да се извършва в съответствие с ал. 6, т. 1 или 2. (8) При издаване на Европейската заповед за разследване или по време на прихващането издаващият орган може, в случай че има специално основание за това, да поиска и разпечатване, декодиране или декриптиране на записа, при условие че има съгласие от компетентния орган по чл. 9, ал. 1. (9) Разходите във връзка с прилагането на ал. 1 – 8 се поемат в съответствие с чл. 25 с изключение на разходите за разпечатването, декодирането или декриптирането на прихванатите електронни съобщения, които се поемат от издаващата държава.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Има ли изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 36: „Временни мерки Чл. 36. (1) Европейска заповед за разследване може да се издаде и с цел да се предприеме действие по разследването и други процесуални действия с оглед на временното предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с такава вещ. вещ. (2) Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 взема решение относно временната мярка и го съобщава своевременно, ако е осъществимо, в рамките на 24 часа от получаването на Европейската заповед за разследване. (3) Когато е отправено искане за временната мярка, издаващият орган посочва в Европейската заповед за разследване дали доказателствата ще се предадат на издаващата държава, или ще останат в Република България. Компетентният орган по чл. 9, ал. 1 признава и изпълнява такава Европейска заповед за разследване и предава доказателствата в съответствие с този закон. с този закон. (4) Когато Европейската заповед за разследване е съпътствана от инструкция доказателствата да останат в Република България, издаващият орган посочва датата на прекратяване на временната мярка или очакваната дата за внасяне на искането за предаване на доказателствата на издаващата държава. (5) След консултация с издаващия орган компетентният орган по чл. 9, ал. 1 може в съответствие с българското законодателство да определи подходящи условия с оглед на обстоятелствата по случая, за да ограничи срока, за който временната мярка трябва да остане в сила. (6) Когато в съответствие с ал. 5 компетентният орган по чл. 9, ал. 1 предвиди прекратяване на временната мярка, той информира издаващия орган, на който се дава възможността да представи своите бележки.

Няма. Гласуваме текста на чл. 35, който става чл. 36, в редакция на Комисията.

Закона. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Държава членка“ е държава – членка на Европейския съюз, с изключение на Ирландия и Дания. 2. „Издаваща държава“ е държава членка, в която е издадена Европейска заповед за разследване. 3. „Изпълняваща държава“ е държава членка, изпълняваща Европейска заповед за разследване, в която ще се извършват действие по разследването и други процесуални действия. 4. „Издаващ орган“ е: а) съд, съдия-следовател или прокурор, компетентен по разглеждания случай, или б) органът, определен от издаващата държава, който в съответния случай действа в качеството си на разследващ орган в наказателното производство, компетентен е да разпорежда събирането на доказателства в съответствие със законодателството на тази държава и чийто акт преди изпращане за изпълнение е потвърден от съдия, съд, съдия-следовател или от прокурор в издаващата държава. 5. „Изпълняващ орган“ е орган, компетентен да признае и да осигури изпълнение на Европейска заповед за разследване.“ Откривам разискванията. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на подразделението на Закона и § 1.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства (ДВ, бр. 59 от 2006 г.) се правят следните изменения: 1. В наименованието на Закона думите „или доказателства“ се заличават. 2. В чл. 2 в заглавието и в текста думите „или доказателства“ и „или

9. В останалите текстове на Закона думите „или доказателства“, „или доказателствата“, „или предаването на доказателствата“ и „или доказателството“ се заличават.

в буква „е“: аа) думите „Описание на имуществото или доказателствата и местонахождението им“ се заменят с „Описание на имуществото и местонахождението му“; бб) в т. 1 буква „б“ се отменя; вв) навсякъде думите „или доказателствата“ и „или доказателството“ се заличават.“ Благодаря Ви, госпожо Александрова. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме § 4 в редакцията на Комисията, който току-що чухте.

в чл. 62, ал. 6, т. 1 накрая се добавя „или в случаите по чл. 31 от Закона за Европейската заповед за разследване.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. § 6: „§ 6. Образуваните до влизането в сила на този закон производства с цел обезпечаване на доказателства по реда на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства, се разглеждат и довършват по досегашния ред.“

плюс промяната, предложена от госпожа Александрова.

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 754-01-80, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 17 ноември 2017 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 18 януари 2018 г., беше разгледан Законопроектът за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 754 01 80, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 17 ноември 2017 г. В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, Таня Цветанова – директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“, Миглена Кацарова – главен юрисконсулт, Людмила Харизанова – главен юрисконсулт, Жана Караиванова – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“, и представители от Националния съвет за кино, Съюза на българските филмови дейци, сдружение „Филмаутор“. Законопроектът от името на вносителя беше представен от народния представител Антон Кутев. С предлаганото допълнение към Закона за закрила и развитие на културата се предвижда български граждани с постоянен адрес в страната при навършване на 18 години да имат възможност да получат електронна карта за културни дейности. Основната цел е да се улесни и разшири достъпът на младите хора в България до култура. Предвижда се електронната карта за културните дейности да важи за посещения на циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, музеи, художествени галерии и театри, филмови прожекции, посещения на архитектурни, исторически, археологически, природни, етнографски и музейни резервати и комплекси, както и покупка на книги. По предложение на министъра на културата Министерският съвет може да определи и други културни дейности, за които е възможно използването на електронната карта. Минималната стойност на картата е определена на 200 лв., която не се смята за доход по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Електронната карта е във формат на компютърна апликация и се използва чрез достъп до единна национална уеб-базирана платформа при спазване на изискванията за защита на личните данни. Държавната агенция „Електронно управление“ съвместно с Министерството на културата трябва да създадат и поддържат платформата. Срокът на дейност на картата е след като бъде активирана да може да се използва до 31 декември на годината, следваща навършването на 18 години. Предвижда се оправомощени от министъра на културата длъжностни лица да осъществяват контрола върху законосъобразното използване на електронната карта от получателите й. В приложената към Законопроекта предварителна оценка на въздействието е посочена сумата от малко над 15 млн. лв., необходими за осъществяването на промяната. Комисията по културата и медиите е поискала и получила писмени становища по Законопроекта от Министерството на културата, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавна агенция „Електронно управление“ и Комисията за защита на личните данни. Министерството на културата не подкрепя Законопроекта и отбелязва, че не е направен задълбочен анализ на очакваните резултати от въвеждането на електронни карти за културни дейности. Не е установена конкретна връзка между посочените цели – насърчаване на достъпа на младите хора до култура и въвеждането на електронна карта за културни дейности. Министерството на финансите също не подкрепя Законопроекта. Обръща внимание, че Законопроектът води до значителни допълнителни финансови ангажименти на държавния бюджет, които не са разчетени в тригодишната бюджетна прогноза. Предлаганият модел на финансиране няма да постигне основната си цел – да насърчи развитието на културата. Насърчаването на развитието на културата трябва да се осъществява чрез въвеждане на мерки и стимули, които са извън полето на данъчното облагане. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавната агенция „Електронно управление“ не се произнасят по философията на Законопроекта, а в рамките на своята компетентност и предлагат да бъдат направени промени. Комисията за защита на личните данни отбелязва, че Законопроектът не противоречи на основните принципи за обработване на лични данни. По време на дискусията госпожа Амелия Гешева потвърди становището на Министерството на културата, което не подкрепя Законопроекта. Народните представители Вежди Рашидов, Тома Биков, Евгени Будинов взеха отношение по разглеждания законопроект като не изразиха подкрепа за него. В изказването си народният представител Чавдар Велинов изрази подкрепа на Законопроекта. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 4 гласа „за“, без „против“ и 11 гласа „въздържали се“ предлагат на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 754-01-80, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 17 ноември 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева. Следва становище на вносител и представяне на мотивите. Заповядайте, уважаеми господин Кутев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Законът за културния чек, както ние го наричаме,

Този законопроект, разбира се, има за цел това, което ние сме написали в мотивите, а именно подкрепа за българското изкуство, осигуряване на свободен достъп до култура, стимулиране потреблението на култура, насърчаване развитието на културата за всеки млад човек навършил 18 години, допълнително финансиране на дейностите, свързани с култура и мотивиране на културните институти за създаване на повече културни продукти с младежко съдържание. За мен няма никакво съмнение, че един почтен прочит на Закона казва, че всички тези неща, реално погледнато, са постижими през този закон. Да, ние най-вероятно няма да направим всички младежи на 18 години културни, ние сигурно няма с този законопроект да ги накараме по някакъв начин да потребяват култура, но това, че Законът и действията, които той предвижда, биха мотивирали участието на млади хора в културата, е безспорно. Това, че такъв законопроект би допринесъл за финансиране на културата чрез разширяване на бюджета на Министерството на културата – защото всичко това, което предвиждаме в културния чек,

ние реално погледнато с това ще мотивираме културните институти да създават съдържание, което да е близко до младежкото, също е безспорно. Това, че парите, които са предвидени за младите хора да получат тези 200 лв. годишно, няма как да бъдат изхарчени за нищо друго, освен за култура – също е безспорно. Тоест, всички тези цели, които ние сме поставили в Законопроекта, няма как да бъдат обявени за несъстоятелни или затова, че те не се изпълняват чрез този законопроект. Това, че ние имаме нужда от това, в смисъл имаме нужда от няколко неща: първо, от насърчаване на културата в България, съдейки по всичко това, което се случва в обществото – за мен няма спор, оттам тръгнахме, когато започнахме да работим Законопроекта. Това, че младите хора в България сравнително рядко посещават културни институти – и това оттук нататък се превръща в тенденция за целия им живот, защото те, когато през първите няколко години на зрелостта си не влезнат в театъра или отидат само на чалга концерт, те всъщност оттам нататък губят връзката си с културата и губят нуждата от култура. Това е безспорно и мисля, че е факт за нашето общество и надали има човек, който може да го оспори. Това, че в момента държавата не дава подобни механизми, с които да се стимулира участието на млади хора и тяхното присъствие в залите, също, според мен, е безспорно. Дали могат да се направят други механизми, които да постигнат същия ефект, сигурно могат, но аз съм абсолютно убеден, че механизмът, който ние предлагаме през Закона за културния чек, е работещ механизъм. Защото всъщност той представлява допълнително финансиране за всички културни институти, което, обаче, да минава през стимулиране на потреблението на култура, тоест не става дума само за това, че се наливат на калпак някакви пари – което е абсолютно невярно, а за това, че посредством този механизъм ние не просто даваме пари на културните институти, не просто ги караме те да засилят младежкото си съдържание, не просто ги мотивираме да помислят за това как те да вкарат младите хора в България

За мен всички тези цели са абсолютен факт. И доводът, че това няма да сработи, защото аз чух доста такива доводи по време на Комисията, не може да бъде вярно, защото е факт, че абсолютно аналогичен Закон, от който ние всъщност взехме голяма част от текстовете, в Италия работи. Работи вече няколко години и работи не със сумата от 200 лв., които ние сме предложили за България, а със сумата от 500 евро, която е предложена от италианското правителство, и която в момента се дава по същия начин. За колегите, които още не са разбрали – защото не всички се занимават с това, какво представлява така нареченият „културен чек“, това не са пари, които се дават на ръка на някакви хора, които могат да изхарчат за всичко. Става дума за компютърна платформа, която се администрира от Министерството на културата, и в която компютърна платформа от едната страна се регистрират правоимащите, тоест хората, които се навършили 18 години, и, от друга страна, се регистрират културните институти, тоест театри, кина, зали и така Сделките се извършват на тази платформа, тоест всеки млад човек си купува билета от платформата, тези хора нямат достъп до пари – младите хора, те имат достъп до права, а парите впоследствие се превеждат директно от Министерството до държавния бюджет, през Министерство на културата на културните институти. Тоест театрите и кината ще получат парите, но те ще ги получат директно от Министерството, младите хора всъщност правят чек, тоест те просто казват, заявяват желанието си за какво ще изхарчат тези пари. Един от основните проблеми в съвременна България е неравният достъп до култура. Неравенството, за съжаление, в България е огромно във всички области на живота, но по отношение на културата то е едно от най-тежките. Защото неравенството в културата означава – аз съм бил два мандата депутат от Силистра и знам, че в Дулово може да има много културен младеж, обаче той просто няма къде да потребява култура, защото там няма театър, защото там няма концертни зали, защото там опера няма и не стига, и защото в най-добрия случай той трябва да се качи на превозно средство, да стигне до Силистра, където да погледне местния театър, той изобщо има представление, защото преди няколко години се опитахме и него да затворим – слава Богу, засега неуспешно, сега се прави втори опит. Тук Тук затова сме предвидили възможността да се купуват книги, тоест целта е не просто там, където има концертни зали, не да ги караме да пътуват по 300 километра, за да видят какво се случва в българската или в световната култура, те имат възможност в Дулово да си поръчат книгата от книжарницата, включително тези разходи за доставката на книгата могат да бъдат част от културния чек, ако така прецени Министерството на културата, и да получат съответната книга в Дулово или където си поискат, за да я четат. Тоест, част от проблема с това, че културата не достига до цялата територия на страната, се решава и в този законопроект, разбира се, не генерално, но той дава отговор на тези въпроси. По отношение точно на тези неравенства, това според мен е изключително важно, защото в края на краищата ние изпускаме цели поколения. Ние имаме огромни територии на страната, които са лишени от всякакъв достъп до култура.

са регистрирани, защото те оттам ще получават пари, тя всъщност ще представлява най-големия културен афиш на държавата. Там всичко, което се случва в държавата – от новоиздадена книга през нов концерт, през нова театрална постановка, през новооткрит музей – всичко това ще стои на този културен афиш. Вие ще можете да видите целия културен живот на държавата на този афиш. И, най-важното – този афиш ще се управлява от Министерството на културата. Тоест дали културният чек ще се използва за чалга концерти, или не, това е решение на Министерството на културата. В зависимост от това какво качи на афиша – ако Министерството на културата не иска да има примерно, аз не ги знам чалга певиците, ама някоя от тях, просто няма да го качи в афиша. Тези млади хора не могат да го купят през този афиш, могат да си отидат на концерт и да си платят, но не могат през този механизъм. Тоест на министъра на културата му се дава огромен инструмент, с който той да направлява правилния начин на ползване на култура в България. Заедно с това, кое ще изкара на първа страница на тоя афиш – дали най-отпред ще стоят оперните постановки, балетите, или най-отпред ще стои Слави Трифонов? Това е въпрос, който се дава в правата на министъра на културата и на съответната администрация да го решава – изключително мощен инструмент, от който според мен нито един уважаващ себе си министър на културата не би се лишил, и аз нямам никаква представа как може Министерството на културата да даде отрицателно становище по този законопроект. Между другото, виждам, че изтичат десетте минути – моля по-нататъшното ми изказване да се приспадне от времето на групата. групата. В рамките на този афиш ние даваме ключови възможности на Министерството за управление на културата. Има и още нещо по отношение на афиша. В отношение на афиша. В Законопроекта е предвидено нещо, което италианците правят и което според мен е изключително полезно. Да, то е свързано с един разход, който обаче не е голям спрямо културния чек. Разходът е за това, че всяка година министърът на културата изпраща по едно писъмце, физически по пощата, на всеки човек, навършил 18 години, с което му казва: „Млади момко или девойко, ние сме много горди, че ти си български гражданин, че ти имаш оттук нататък всички права на български гражданин. Ние разчитаме на теб, защото...“ и така нататък, какъвто искат текст да му напишат. И „ние ти даваме възможност да ползваш този културен чек – тези 200 лв., по начин, който ти прецениш“. Ако иска, той може да не изпраща това писмо, но за мен това писмо от министъра на културата до всеки български гражданин е родолюбива идея. Отгоре на всичкото, тя е отправена в подкрепа на конкретния министър, защото долу ще стои неговият подпис – който и да е този министър. Това е вече начин, по който ти обръщаш внимание на всеки български гражданин, навършил 18 години, и властта му казва – човече, ние знаем, че те има, ние знаем, че ти имаш нужди и ние ти казваме, че ние сме готови да посрещнем част от тези нужди по този начин. Дали държавата има пари да поеме този разход? В досегашния доклад на Комисията по култура пишеше, че той ще струва 15 милиона. Аз поисках становище от ЕСГРАОН колко са хората, които навършват 18 години през годините – 2017 г., 2018 г., и колко се очаква да бъдат за 2019 г.? Най-голям е броят сега през 2018 г. – 76 хиляди, а по-нататък спадат на 71 – 72 хиляди души. Това значи, че простата аритметика означава, че ако абсолютно всички хора използват правото си и си изтеглят парите по този чек, максималният разход за бюджета през тази година ще бъде тези 15 милиона, за които ставаше дума. За следващите години ще е даже по-малък. Тъй като обаче ние сме абсолютно убедени, както показва, между другото, практиката в Италия, че те не се ползват на 100% и дори не се ползват на 50%, значи реално погледнато за тези, които ще бъдат ползватели, цялото това нещо ще струва на държавата между 7 и 8 милиона максимум. Направете справка за изхарчените пари извън бюджета на това правителство. Само за последните три месеца те са над 1 милиард. Един милиард лева, които се изхарчиха за всичко – за какво ли не, извън бюджета, без Решение на Народното събрание!? Ако някой искам да ме убеди в момента, че 7-те милиона, които трябва да седят за културния чек, са финансово препятствие пред това, ама това е абсолютно несериозно! Няма как да има такъв довод! Най-малкото аз Ви гарантирам сега – това ще остане в стенограмите, и ще Ви го напомня след една година. Аз Ви гарантирам, че в бюджета, който ще защитаваме за 2019 г. след няколко месеца, увеличението на парите за Министерството на културата ще бъде с повече от 7 милиона по логиката на чистото нарастване на брутния вътрешен продукт и на процента, който то заема. заема. Парите, които са предвидени за културния чек, на практика ги има в бюджета и няма никакъв проблем да бъдат намерени. Чух в Комисията по културата мненията, че, видиш ли, ние сега ще се съберем, много ще мъдруваме и ще измислим по-добър механизъм от този. Нямам нищо против и без да съм член на Комисията по културата, ако някой започне да мисли за по-добър механизъм от този, аз ще се включа и ще направя всичко възможно, за да го разпишем възможно най-добър. Но по-добрият механизъм не пречи на този! Това е механизъм, който ще работи, който работи в държави на Европа, който има смисъл, защото не представлява просто наливане на пари и е механизъм, който в крайна сметка ще доведе до по-добри резултати за това управление сега – не по принцип за управлението! а за това управление, за този министър в момента! Именно поради това аз се изумявам на отрицателното становище на Министерството на културата. Колеги от ГЕРБ, аз не очаквах да приемете Законопроекта, но да стигнем дотам, че Боил Банов като министър на културата в предварителния ми разговор с него, когато му разказах подробно за Законопроекта, да ми каже, че е с две ръце „за“, и това е Законопроект, който той би подкрепил, защото в него има смисъл, и от следващия ден да спре да ми вдига телефона и да ми даде отрицателно становище, което той е подписал отдолу – извинете ме, обаче това според мен е извън здравата логиката, а и между другото е извън Вашия интерес! Това, че БСП е предложило този законопроект и той би се приел в момента, не означава, че ще го прилага БСП! Ще го прилага Вашият министър, ще го прилага Вашето мнозинство! Вие с това нещо можете да направите реални политики и към хората! Това че ние сме разказали, че сме го внесли – ами, разкажете Вие после как ще го изпълните! Съберете всички културтрегери, за да ги питате как точно искате, защото дали ще има чалга вътре, или не, зависи от министъра на културата, зависи от Наредбата, която е предвидена в този законопроект. Вие ще ги решавате тези неща. Вие ще имате възможност да чуете всеки от тези културтрегери, за да разберете какво искат. Вие ще имате възможност да чуете всички младежи. Между другото, на няколкото мероприятия, които направихме тук, младежи, които нямат нищо общо с БСП – дойдоха на наши мероприятия, за да подкрепят не БСП, а дойдоха да подкрепят културния чек. Тоест тук става дума за това дали се занимаваме с реални политики, защото ако става дума за реални политики, тази политика е добра, или се занимаваме с политическа партизанщина, защото го е внесло БСП. Ще чакам с интерес доводите. Аз чух част от тях. Министерството на финансите казва, че там има едно изречение, че тези доводи са извън данъчно облагане, защото ще бъде много сложно, ако трябва върху билетите да налагаме данъчните ставки със съответното ДДС, защото ДДС-то така или иначе е вкарано вътре, но те са извън данъците върху дохода.

Това е единственият сериозен довод, който съм прочел по отношение на този законопроект. Всичко останало, изказванията – как, видите ли, това, че сме щели да даваме на децата някакви пари и това било обидно за децата, че държавата ще им дава пари, за да отидат на театър. А като му го дава баща му, защо не се обижда? Каква е разликата? Тези деца да не би да ходят със собствени изкарани пари на театър? Нали все някой им ги дава, за да отидат? Същото нещо може да се промени в Закона и да бъде не за 18 години. Ако решите, че това е по-добре, нека да го направим за 16-годишните. Може да се направи механизъм. Между другото, в Малта е решено така. Там е за по-малка възраст, за да може да се използват колективните посещения. Тоест да се вкарат и през училище да ги водят и така нататък. Тоест механизъм за всяко едно от тези неща има, стига да искаме да го решим. Честно Ви казвам! Аз не очаквах, че Вие ще го приемете, щом го е внесло БСП. Но, че Министерството на културата ще ми даде отрицателно становище, това означава, че този министър на културата заклеймява себе си. себе си. Аз искам да го видя. Помогнете ми Вие – искам да седнем в едно студио с Боил Банов по този въпрос, да спорим за този специално. Нищо друго няма да питам, само по този законопроект. Дълбоко се съмнявам, че ще излезе. Ето, сега пред всички го казвам – искам този разговор да се проведе, нека да бъде и Вежди Рашидов като председател на Комисията. Двама срещу един! Те, двамата, искам да седнем и да разговаряме за това – има ли смисъл този законопроект и какъв, и да видя доводите защо ги няма! Извинете ме, но и от становището на Комисията за култура, и от становището на Министерството на културата, за съжаление, струи гузна съвест. Призовавам Ви да направите тази подкрепа за Закона, като пак Ви казвам, от това интерес ще имат всички млади граждани на България, но не на последно място мнозинството, което в момента управлява. Вие можете да извадите позитивите от този законопроект. Благодаря. Благодаря Ви, господин Кутев, за подробното и емоционално представяне на Законопроекта. Колеги, имате думата за изказвания.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз взех отношение и в Комисията. Съвсем добронамерено ще кажа, че за мен целта на този закон е добронамерена. Всички сме съгласни, че има проблем с културните настроения в младите хора. Разбира се, проблемите са комплексни в тази сфера. Аз и в Комисията не подкрепих този закон, защото имам концептуален проблем с него. Според мен той не решава този въпрос. Действително господин Кутев развива една много мащабна концепция, и сега от трибуната, но самият закон засяга много малко хора готовност е изразил, които вече са си формирали отношението към културата. Второ, има сливане на понятията „култура“ и „изкуство“. И в Комисията го казах – културата и изкуството са две различни неща. Културата е голямата, мащабната рамка. В нея влизат ценностите. Ако щете, религиите влизат в културата. Изкуството е една част от културата. В тоя смисъл въпросът с възпитаването на младото поколение минава преди всичко през образованието. Аз и там предложих нека да направим съвместни заседания и с Комисията по образование, да помислим как се формират ценностни нагласи и отношение към културата и към изкуството в училищата, за да може, когато стане на 18 години, един човек да няма нужда да му даваш ваучер, за да отиде безплатно на театър. Аз имам проблеми с безплатното ходене на театър! Не можем да формираме нагласата, че изкуството е евтин продукт. Изкуството е скъп продукт. Изкуството е скъпо нещо! Ако искаме да имаме достойни творци, които са уважавани в обществото, ние не можем да възпитаваме отношение, в което изкуството се представя като някаква масова просвета и култура. Естествено, че изкуството е субсидирано от държавата, за разлика от Италия, между другото, където няма държавни театри. Тук театрите така или иначе получават субсидия, ако говорим по отношение на театри и изобщо на културни институти, които ще бъдат стимулирани през тази мярка.

и да ги обхващат в момента, в който те формират културните си нагласи. Нека да включим образованието в това. Министерството на културата се занимава с крайния резултат и вече като се стигне до Министерството на културата имаме формираните нагласи,

да ходи на театър или почти не знае да чете, ние през един ваучер да го накараме да чете!? Аз съм съгласен и с нещо друго. Ще се съглася с това, че има неравен достъп до културен продукт в страната. Това е факт! Въпреки че навсякъде, може би във всяка област, има театър например, но не всички в областта имат достъп до него. В това отношение също бих призовал и министъра например за по-голямо движение на театрите и пътуване на държавните културни институти. Но това е друг въпрос, той не е свързан с ваучери. Той е свързан със съвсем друго нещо и аз съм убеден, че и Министерството, ще говоря и с министъра, да се вземат някакви мерки в това отношение – за даване на достъп до културата. и нейното финансиране и субсидиране на културните институти е свързано с това – всеки да има достъп до тях, а не просто да имаме някаква култура, за да можем да излезем в чужбина и да кажем: „Ние имаме култура!“. Не е това целта на държавната политика в културата. културата. Основната цел е да се формират културни и ценностни нагласи, затова държавата дава пари за култура, затова дава и за образование. Знам, че лявата теза е, че просто хората трябва сами по себе си да се образоват и сами по себе си да ходят на театър. Но не е това! Държавата има цел и този закон е добър повод да водим този разговор. Аз съм съгласен и благодаря на господин Кутев, че е положил усилия за него. Аз се надявам този разговор да бъде продължен, но в много по-дълбок разговор и в дълбочина да бъде решаван, да бъдат лекувани не симптомите, а причините за заболяването. Благодаря. Благодаря Ви, господин Биков. Реплики – господин Кутев, и Вие, господин Ерменков. Реплика, нали? Трета реплика, добре. Господин Биков, това вече е втори наш разговор с Вас по тази тема. Няколко неща, които се опитах да си запиша от Вашето изказване и с които рязко не съм съгласен. Първо, много малко хора засяга, казвате Вие, защото това били 18-годишните. То засяга всички български граждани оттук нататък, ако се приеме Законът. Всички тези, които сега навършват 18 и, които ще ги навършат оттук нататък, което значи, че след 20, след 30 години цялото поколение на България ще е минало през това. Никак не са малко! Това са всички български граждани, които го правят. Идеята за разликата между култура и изкуство и масовото изкуство – може би имам някакво предимство все пак, че съм изкуствовед и това е образованието ми, но тук масовостта обикновено е качество на културата, а не на изкуството. Това, което ние тук предлагаме, е масова култура, тоест културата и образованието да бъдат масови, а изкуството не го засягаме. То наистина е част от културния процес, наистина в изкуството ще влязат пари през „културния чек“, но ние се занимаваме с други процеси. Да, те са масови, но са културни и те не могат да бъдат други – такива е редно да бъдат от гледна точка на държавата. Да не говорим за квалификацията ляво-дясно. Не става дума за ляво и дясно, а става дума за прагматичен законопроект, който решава конкретни цели в момента. Последното вече е за Комисията по образование, която ще свърши нещо. Нека да го свърши, аз съм убеден, че тя може да свърши нещо. За ценностните нагласи, които не били създадени, точно там е проблемът – че не са създадени в процеса на образование. Точно това е целта на Законопроекта: да поправи дефект в процеса на сегашното ни образование на едни несъздадени нагласи, да може по този начин ние да създадем нагласи, които са били пропуснати в образованието. Това, което казах преди – ако Вие имате конкретни предложения как през образованието да засилим ценностните нагласи, тяхното изработване и тяхното формиране, отворен съм. Но минете през подкрепа на това, защото този механизъм ще работи, а след това ще работим другото с огромно удоволствие. Благодаря Ви, господин Кутев. Господин Ерменков – реплика. Уважаеми господин Биков, достъп до изкуство и достъп до култура не означава достъп до сградата трябва и да влезеш в нея, и да си купиш билет за това нещо. Когато говорим за неравен достъп, това означава, че има хора, които не могат да си позволят да си купят този билет, което е и идеята на нашето предложение: да могат, освен да бъдат стимулирани, да имат и физическата възможност да посетят съответните културни учреждения. И нещо друго: недейте да ни прехвърляте на нас либералните идеи, че ние сме за това всеки да прави образование и всеки да ходи да се учи, и така нататък. Това е присъщо на либералното, а при нас това трябва да бъде регламентирано под някаква форма, държавно, политически определено, а не, ей така, стихийно – ако някой реши да отиде някъде, да прави каквото си иска. Последно, господин Биков, много Ви моля, съгласен съм, че може би този законопроект има някои недостатъци, но те могат да бъдат поправени между първо и второ четене. Ако ние продължаваме, както Вие се изразявате, да мислим върху проблема и да работим върху него някога в бъдеще, с всяка година изпускаме поколения, които могат да бъдат градивна единица за в бъдеще. Да, 16,18 години вече е късно, а отнякъде трябва да започнем. Нека да започнем с културата, с „културния чек“, а едновременно с това образованието да вгражда онези ценностни системи в децата, които след това да ги карат и без чек, когато имат възможност, да посещават култура, а чекът да бъде само за онези, които нямат физическата възможност да го правят. При това положение може би няма да противопоставяме вече култура на образование, а ще ги донадграждаме и досъздаваме. Благодаря. (Ръкопляскания от

Уважаеми колега Биков, все пак се намираме на първо четене на този законопроект и аз във Вашето изказване не чух някакво несъгласие с принципите на този законопроект. Действително между първо и второ четене Вие може да направите Вашите предложения такива, каквито ги смятате за добри. По отношение на целите на държавата, Вие споменахте в изказването си какво всъщност е държавата. Колега, това е общност общност от хора, които са обединени най-вече около едни общи културни ценности. Когато държавата, при липсата на социална политика, при затъваща икономика не може да осигури достъп на големи групи от хора до културните ценности – тези общите, тогава една от целите ѝ е именно да осигури този достъп, за да я има държавата като такава да приобщи тези групи към тези културни ценности, които се намират в нашата държава, в нашата история, които са предмет и на нашето бъдеще на практика. Това са целите на този законопроект – да дадем възможност на тези български граждани, които нямат финансовата възможност, да получат своя необходим, жизненоважен досег до културата, а държавата именно да им осигури тази възможност. Няма нищо лошо в това нещо. Напротив това е жизненоважно за съществуването на всяка една държава като такава и не виждам защо ще гласувате „против“ или „въздържали се“ на този законопроект. Би следвало да го подкрепите, ако наистина сте загрижени за развитието на културата, а и на държавата ни като такава. Благодаря. Благодаря Ви, господин Попов. Господин Биков, имате думата за отговор на направените Ви реплики. Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Кутев, самият Вие казахте, че няма да бъдат обхванати всички. По-малко от 50% по Ваши изчисления изобщо ще използват този ваучер, така че не са всички. Затова аз Ви пренасочих към образованието, защото в образованието действително ще бъдат обхванати всички, защото там има и задължителен елемент. За масовата култура и изкуство съм съгласен, нямаме различия по този въпрос. За ценностните нагласи това е много важен разговор и той е по-важен от разговора за този закон, защото аз имам подозрението, че ние нямаме консенсус по отношение на ценностните нагласи, които трябва да формираме в децата. Мисля, че нямаме политически консенсус. Между другото, миналата седмица, когато тук водихме дебат за това дали трябва да почетем с минута мълчание едни хора, които са убити в концентрационни лагери и затвори, ние не постигнахме консенсус и в момента не го постигаме, както виждам. Кои ценностни нагласи ще формираме? Ето, това е още един повод за много дълъг разговор. Господин Ерменков и господин Попов зададоха идентичен въпрос за това, че хората нямат пари за билет, или за да имат достъп до култура. Аз ще Ви кажа, че в София, където са най-скъпите билети за театър, те струват между две и четири кутии цигари. Защо?! Щяха да струват много повече, ако държавата не ги субсидираше. В този смисъл държавата субсидира изкуството, тя не чака на този закон, който Вие предлагате, за да почне да субсидира изкуството. Тя го субсидира и затова билетите в страната са по 5 лв. 5 лв. и струват една кутия цигари, и всеки, който иска, би могъл да отиде. За либерално и консервативно – сега не мисля, че това е разговорът, а иначе съм готов да водя и този разговор. Искам единствено да кажа, че не съм либерал, не знам защо господин Ерменков мисли това. За моя коментар върху Закона на първо четене, това е, за което господин Попов пита. Аз имам концептуално различие и за мен този подход и тази цел трябва да се преследва в образованието, а не в културата. И това казах: нека да видим къде са причините, а не да лекуваме симптомите. Това, че една немалка част от българските младежи не посещават културни институти е резултат е резултат от образователната политика, да кажем, някакви пропуски. Нека там да се вземат мерки, за да може да не се налага да даваме ваучери. Благородно е намерението Ви иначе. Проблемът е, че, според мен, то няма да реши големия проблем. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много се радвам, че има дебат за култура. Знаете колко рядко, да не кажем, че почти не се случва. Ето, винаги има опити нещата пак да бъдат обърнати към комунизъм, фашизъм и така нататък. В момента говорим за съвсем друго нещо. Наистина не мога да повярвам, че веднага се отхвърли това наше предложение и преди малко чух, и преди това го чух в Комисията, че се лансира една такава теза, която измества всичко, и едва ли не по този начин се обезценява трудът на артистите. Антон Кутев с толкова време и толкова ясно го обясни, че тези пари отиват за артистите. Не означава, че някой отива и гледа безплатно театър. Няма такова нещо, напротив. Именно за труда на моите колеги, заради които е една от причините аз да съм тук, това е една чудесна възможност по някакъв начин да се подпомогне и увеличаването на техните заплати. Да не Ви казвам какви са, че заплатите на артистите в България в голяма степен са много под социалния минимум, така че нека да не изместваме нещата. Няма такова нещо, че този „културен чек“ означава, че ние ще играем без пари, нали? Ако някой реши, ако някое младо същество реши тези 200 лв. да ги оползотвори за любимите си театрални постановки, това означава, че тези пари отиват в театъра – за заплати, за хонорари и така нататък.

С огромното ми уважение към госпожа Йотова, мисля, че това, което ние изразихме, не е това, което тя каза тук пред Вас. Не става въпрос актьорите да възприемат това, че играят безплатно, а какво е усещането в публиката, която отива в залите, в концертите, използвайки „културния чек“. Проблемът е, че посещението на културно събитие че посещението на културно събитие трябва да бъде осъзнат процес. Културата не изисква механично присъствие в

човекът, който влиза в залата, не трябва да има усещането, че той е получил някакво парче торта – нещо, което е безплатно за него, актьорът може да си получи хонорара. Говорим за отношението на публиката. Затова всъщност философията в Закона е сбъркана, а би трябвало да се тръгне към формиране на вкус

Няма. Заповядайте за дуплика. Благодаря, господин Председател. Искам много да Ви помоля по никакъв начин да не подценяваме интелекта на българите. Изкуството в никакъв случай не е парче торта. Аз съм сигурна, че има много млади хора, които в момента са на 18 години, или ще станат на толкова, но, за съжаление, техните родители не са на тази вълна, тях не ги интересува техните деца да бъдат възпитани, да бъдат възпитани в духа на културата, на изкуството. Според мен има много млади хора, на които родителите не биха дали пари, за да отидат да гледат любима постановка. По този начин те ще имат възможност да разполагат със своята собствена воля и да отидат да видят нещо, което им харесва. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви кажа, че аз съм много, много щастлив днес, защото тук вече половин-един час се говори за култура.

откупени зали. Откупки от различни фирми. Тогава половината от зрителите не идват, а на другата половина не им харесва. Така е устроена психиката на зрителя, че когато ти си платиш билет, или ако си платиш още по-скъпо билет, тогава ти харесва, ти имаш необходимост, имаш нужда от това. Аз се страхувам това нещо да не сложи творците в ситуация, в която техният труд, както каза колегата Биков, става много по-евтин. Искам да Ви кажа, че културата има и доста по-сериозни проблеми и както колежката Нона Йотова забеляза: нека да помислим за това как артистите във всички области, хората, които работят в културата, да имат по-големи заплати, защото заплатите наистина са срамно ниски. Нека да говорим и мислим за това. Аз лично по идейни съображения няма да подкрепя този законопроект, защото смятам, че изкуството е нещо елитарско, трябва да бъде по-високо от зрителите и зрителите да искат да достигнат до него. Благодаря.

Уважаеми господин Будинов, уважаеми колеги! Тук не става дума за откупени зали. Тук не става дума за това да заведеш целия клас на една театрална постановка. Тук става дума за това, че всеки от тези хора е направил своя избор и на практика си е купил билет. Ние просто му даваме възможност да го направи, без да има парите в джоба си, ако е навършил 18 години и ако отговаря на условията. сега някакви хора ще си купят билет и няма да отидат, това е несериозно. Те трябва да влязат в сайта, трябва да си изберат какво искат, трябва да видят. Трябва да направят определени усилия. Никой няма да направи това нещо, без да иска да влезе в залата после. Не е воденето на цял клас и на цяла група. Това не може да е така. така. По отношение на другите доводи за парите, вижте, в тази държава милион и половина души са около и под линията на бедността. За тези хора дали струва 20, 40 или 60 лв., всяка една от тези суми е голяма. Към тях е насочен Законопроектът. Да, няма да ги ползват стоте процента, ама тези, които искат да отидат, а нямат парите, към тях е насочено. И това ще вдигне заплатите, защото това са допълнителни пари в системата на културата. И последен довод. Не знам защо през цялото време говорим само за театрите. Тук става дума не само за театри, става дума за книги. Между другото, държавата в момента на практика почти по никакъв начин не стимулира българското книгоиздаване. Почти по никакъв начин. Докато тук има възможност през купените книги един милион – милион и половина годишно да влязат в издателствата, в тези, които се занимават реално с издателство. Реална възможност за подпомагане на един бранш, който изобщо не е подпомаган. Да не говорим за възможността на Министерството на културата на практика да решава дали да финансира само българските автори, или ще финансира и други. Дали ще финансира само българската музика или която иска друга. Това го решава Министерството на културата. Инструментът е голям

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Обръщам се към управляващото мнозинство. Ние даваме право на тези младежи да имат своя осъзнат избор и това трябва да го знаете, защото те ще си избират в афиша, както стана ясно от всички изказвания на колегите отляво, че те ще имат право да си избират дали ще си купят билет за театър, музей, книга. И това е осъзнатият избор на нашата младеж. Трябва да знаете, че когато направихме среща с представители на културата тук, ако не ме лъже паметта – в зала „Запад“, нямаше нито един празен стол. Ако тези хора от това съсловие бяха чули Вашите доводи сега, господин Биков и всички останали, всички столове щяха да останат празни. Уверявам Ви. Защото аз не чух едно отрицателно мнение. Питаха, интересуваха се, разбраха идеята, вникнаха в нея и одобриха. Мисля, че това, че Вие не присъствахте, води до неразбирането Ви в момента какво всъщност се предлага. И защо това нещо работи в страни от Европа. След като казвате: „Да, и ние сме добронамерени“, казахте: „Убедени сме, че Вашата идея е добронамерена“, следвайте я тогава, нали е за нашата младеж?!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Оставам с впечатление, че колегите от управляващото мнозинство не са прочели и не са се запознали добре с нашия законопроект. Това, което предлагаме ние, е достъп на младите хора до културни събития. Достъп! Достъп! Ще Ви запозная с национално представително изследване какви са причините младите хора да не посещават културни събития. 53% от хората казват, че това са скъпите билети. Знаете ли какво е в едно малко село да отидеш и да дадеш 20 лв. за театър?

Младият човек, който е на 18 години и живее на 30 км от областния град, в който има театър, няма как да отиде на театър, защото живее с минимални средства. ТОМА 41% от тези хора казват, че няма културни събития в местата им. И Вие в момента ограничавате достъпа на тези млади хора, които имат желание, но нямат финансова възможност да посетят културно събитие. Защо ги оставяте без културен живот? Защо ги оставяте без достъп до културни събития? Защото е по-лесно така, или защото било лява мярка? И още едно изследване на „Евростат“. Ако искате, се съобразявайте с него, ако искате, си гласувайте както сте си решили. „Евростат: една трета от българите никога не са ходили на театър и на кино“.

БУДИНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, по повод на предишното изказване искам да кажа, че билетите никак не са скъпи. Навсякъде по света билетите за театър са по-скъпи.

Засега не искам да сядам. Искам да продължа да остана тук. Искам да Ви кажа, че когато казвате някакви данни, бъдете точни и ги обмисляйте, не просто да хвърляте информация. Наистина идеята Ви е хубава, не е лоша, но не смятам,че за България“) тя би проработила. Трябва да се мисли за бъдещето на децата, те да бъдат възпитавани още от рано. И тук семейството и образованието също са много важни. Не може изведнъж един ваучер да реши проблемите. Благодаря. (Ръкопляскания от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

три са причините, поради които младите хора в България не ходят на културни събития, и те са изразени в едно изследване, което цитира и моята колежка преди малко, което пък е изготвено по поръчка на Българската асоциация на работодателите в областта на културата. 53% – защото са скъпи билетите. Липса на такива събития в съответното населено място – 41%. Липса на семейно насърчаване – 33%. Това са трите основни проблема – единият е финансов, единият е икономически, географски и национален, и единият е културен, семеен. И на трите въпроса този закон дава елементи на отговор. Той не решава всичко, но ние тук за първи път говорим за култура, откакто започна да работи това Народно събрание, през месец май. Поне по конкретен законопроект. Докато чакаме да решим всичко, няма да остане нищо. Всеки печели от този закон. Печелят естествено хората, бенефициентите – децата, 18-годишните момичета и момчета, които ще могат да отидат без да дават пари. Печелят културните институции, за които ще има нов финансов ресурс на стойност около 15 млн. лв., за който те ще трябва да се състезават. Състезавайки се за него, те ще трябва да направят и онова съдържание, което да привлича младите хора, защото, когато се отвори този нов сайт, който има потенциал, обезпечен с 15 млн. лв., да стане едно от най-важните културни места в България виртуално, когато се отвори този сайт всички балетни, театрални, музикални и какви ли не други културни събития, алтернативна сцена, ще бъдат в конкуренция за вниманието на онези новосъздадени, платежоспособни потребители на култура. Това ще възроди както търсенето от страна на младежите, така и необходимостта от предлагане. Това е нов ресурс. В крайна сметка общият културен аспект какъв е, когато говорим за образование, за насърчаване и така нататък? Това е създаването на нов модел на мислене хора, които се събират и се чудят какво ще направят тази вечер. И си говорят един на друг. Единият казва: „На теб колко ти остава в картата?“ и сядат заедно да видят на кое место да отидат да прекарат своята вечер. Това е създаването на общ културен спомен, защото тези хора, особено както върви нашата страна, на 18 години ще отидат заедно на постановка, на 18 и половина години вече ще са по чуждите университети. И това, което ще им остане от България ще са репликите на господин Будинов и на госпожа Йотова, не нашите реплики тук. И ако и тях забрави – тогава спасение няма. Не е въпросът за 15-те милиона. Законът помага на всички. Той е приложен в други страни. Няма никаква причина да не се приложи и в България, освен една – политическия инатлък, че не идва от нас.

Господин Манев, само Ви моля да не превъзбуждате много лявата страна на залата. МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ): Обиден съм. После ще искам процедура по начина на водене. Предварително нещо сте настроен. Аз имам съвсем сериозна реплика, въпреки настроението в залата. Предвиден ли е във Вашия законопроект вариант, по който ще разграничавате по някакъв начин концертите примерно? Защото има фирми в момента, които правят само това – концерти, в тежко финансово състояние. Не е ли целта да ги финансираме чрез Вашия законопроект? Защото чух преди малко от Вашите уста как казвате, че трябва да стане такова предлагането на културния продукт, че да предизвика младите хора да го изберат. За поп-фолк става ли въпрос? Чудно ми е просто, интересно ми е. Защото ще е интересно за младите сигурно. Интересно ми е също така…

след като ще финансираме по този начин и ще караме нашата култура и нашето изкуство да тръгва да се състезава за интереса на младите,

Друга реплика има ли? Няма. Заповядайте за отговор, господин Зарков. уважаеми господин Манев, благодаря Ви за тази реплика – тя поставя важен въпрос, а именно за съдържанието. Този въпрос беше поставен на редицата дискусии, които предшестваха изготвянето на този законопроект. Жалко, че Вие не участвахте в тях – това щеше да ни помогне. Използвам случая, преди да Ви отговоря по същество, да Ви кажа, че този законопроект не е импровизация. Ние действително направихме серия дискусии, освен това изучихме цялата практика по налагането на така наречения „културен чек“, която съществува в различни страни. страни. Ключът към този законопроект е в така наречената „платформа“. Ние нямаме за цел да цензурираме дадено съдържание, да казваме кое е добре и кое – не. Дебатът предстои и когато започнем да говорим за това що е то българска култура и как тя трябва да бъде насърчавана? В случая става дума за една платформа изцяло в ръцете на Министерството на културата и на наредби, които ще определят как ще функционира тя. функционира тя. Как ще бъде позиционирано предлагането и как ще бъде привлечен младият човек да избере и да отиде на балет например, а не да си купи книга или да отиде на тази постановка, а не на другата, ще зависи от начина, по който ще бъдат предложени.

Да, казвам най-откровено, много от нашите културни институции, музеи и други имат нужда от насърчаване да адаптират своето съдържание, да го направят по-атрактивно за младите и не толкова младите Този допълнителен ресурс би им помогнал. Ако репликата Ви е, за да разсъждаваме по същество над това как да реализираме този законопроект, то трябва да го подкрепим на първо четене, за да започнем да работим по неговото конкретно предлагане. Ако репликата Ви обаче е просто някакво заяждане, за да ни накарате да се оправдаваме, то тогава си вземам думите назад и не Ви отговарям въобще.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за удължаване на работното време до гласуване на разглеждания и обсъждания законопроект.

и реплики.) Продължаваме с изказванията. Заповядайте. Господин Председател, дами и господа народни представители! По повод предложението, което обсъждаме днес. Като предложение, като идея е за шест. Обаче, написано като текст и решаване на проблеми – двойка! Отново добри намерения с никакво покритие. И е крайно време да се научите, не знам кой в БСП Ви пише нещата, но наистина да намерите добри специалисти и да Ви подготвят. Аз не мога да разбера защо от „18-годишни нагоре“, ами 16 годишните, нали трябва и те да бъдат подкрепяни за българската култура?! Ами децата, които ходят на куклен театър? Тоест на куклен театър няма да ходите, но на другия театър ще ходите. Ами музикалните изпълнения или концертите? Не съм съгласен да се дават пари за чуждестранно изкуство. Ако искате да направите такова предложение, направете го за българското изкуство. (Шум и

Не съм съгласен по никакъв начин. Защо не предложихте за филмите, които са финансирани примерно от българската държава или които са заснети частично или изцяло на българска територия, да важи това нещо?! Нещо да има свързано с България, да подкрепим наистина българската култура. Вие предлагате един общ текст – да потекат едни пари към определени фирми. А какво ще стане с тези електронни карти във „Факултета“, „Столипиново“ и така нататък? Искате ли да Ви кажа? (Реплики: „Да!“.) Всичките фирми ще намерят веднага всички тези 18-годишни и всичките тези средства – една част в джоба, другите ще си ги приберат фирмите. По никакъв начин не сте защитили нито интереса на държавата, нито интереса на българската култура и изкуство. И затова трябваше да предложите най-вероятно следното: музеи, театри или неща, които със сигурност са част от българската култура, а не да давате възможност чуждестранната култура да получава българските пари. Защото младите хора днес на кого ще отидат: на концерт на Лили Иванова или на Цеца Величкович?! И къде ще отидат парите? И какъв проблем решаваме – налагаме българската култура или чуждата култура?! Така че, когато правите предложения, първо, ги обмислете и ги направете наистина в интерес на българската култура и на българските интереси. Не правете франкенщайни непрекъснато! Благодаря Ви.

Ангелов, класическият български гений е казал: „Пенчо бе, чети, Пенчо не чете“. Продължава нататък: „Пенчо работи, Пенчо пак не ще“. Не може да се изказвате по този законопроект и не може да казвате, че е написан неграмотно, без да сте го прочели. Лично аз, след това Крум Зарков сега, от тази трибуна, три пъти Ви обяснихме въпроса, който задавате, че съдържанието – това дали се слуша чалга, или не, е много добре премислено как ще бъде, и то ще се направи с наредба на Министерството на културата. Министерството на културата, лично министър Банов, който Вие сте избрали, гласували сте за него – Вашият министър, ще определи дали ще се слуша чалга, или не. Той ще каже какво ще има в афиша. Те не могат да купят нищо, което няма на тази платформа. Дали на платформата ще бъде качена Цеца Величкович, или Вашето лично изпълнение в някоя кръчма, ще решава министърът на културата. Колко пъти да Ви го обясним?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, и аз ще кажа две думи в стихотворна форма от известен български поет: „Има време – казва Кито – много дни са в този срок, и по улиците скита, не поглежда, не прочита Кито новия урок“. Във връзка с репликата, която правя, бих искал един аналог с онази актуализирана Стратегия за национална сигурност, където сме написали нещо за защита на националните интереси, като осъзната потребност на нацията, където един от трайните национални интереси е съхранението на националната и културна идентичност. Уважаеми колеги, говорим за изкуство, говорим за театър, говорим за възможност за развитие на идеята младите хора да съхраняват тази национална и културна идентичност. разбира се, няма да се хвана, господин Председател, на репликите – говорите неща, които сме чували вече. Дори чухме тук един човек, цитирам го: „Не зная кой Ви пише „нищата“ в БСП, но това е за двойка.“ И аз не зная кой Ви е преподавал български език, но „нещата“ е с „е“, не е с „и“ – нещата! Колеги, нека да бъдем точни, нека да бъдем насочени. Ние предлагаме нещо, което е осъществимо с много малко пари. Понеже говорим за театър, ще Ви кажа следното: аз съм чест посетител на театрите в София. За съжаление, с изключение на няколко души тук, от тази част, не Ви срещам често в театралните зали. Това е мое виждане, разбира се. Ще кажа следното: не бързайте – както тази сутрин каза господин Кирилов: няма да стане! (Реплики.) Не бързайте, не хвърляте голям камък, не казвайте голяма дума, защото, ако утре

Има още една реплика – от господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега, слушайки Вашето изказване, няма как да не се сетя за една фраза, произнесена от Джим Морисън, който казва, „че болестта на културата на XX век“, но вече говорим очевидно за XXI век, „е неспособността да чувстваш своята реалност“. Нищо общо нямаше с реалността Вашето изказване – нито сте прочели Закона, нито имате представа какво се случва в държавата въпреки изнесените данни тук от колегите! от младите български граждани, не могат да си позволят да отидат да си купят билет за театър, да си купят една книга, защото за тях не 15, а 5 лева са много. Защото той не може да оцелее този месец, за да влезе в следващия с парите, които изкарва като минимална работна заплата, с ангажиментите, които има всеки месец към своето семейство. Затова на тях не им е осигурен достъп от държавата, а държавата се строи върху основа, която се нарича култура, уважаеми колега Ангелов. Ангелов. Държавата не е осигурила тази основа, след като не е осигурила достъпа до тази основа – до културата, Вие току-що казахте: „Аз не съм съгласен да се дават пари на българските граждани“. За какво, колега – за да могат да си купят книга, за да могат да придобият културни ценности, да могат да се образоват, да отидат на театър, да отидат на кино, да отидат на някакво друго културно мероприятие?! Вие не искате те да бъдат образовани – да, знаем защо. Не искате тази култура да се внедри в нашето общество, да има културни хора в България все повече и повече. Защото, когато на човек му липсва култура – особено на младото поколение, лесно се манипулира и Вие това го умеете по време на избори. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от